Uvaženi profesore, ja se u mnogim stvarima sa vama mogu složiti i u mnogim stvarima ste u pravu, kao i cela priča o Srpskoj naprednoj stranci. Toliko velika stranka će biti fenomen za izučavanje. Predsednik vaše stranke i predsednik Srbije, koji je pokazao ogromnu volju za moć i poznavanje tehnologije vlasti će takođe biti čovek istorijskog proučavanja. Nema tu onda jednoznačnih stvari. Puno ima stvari koje ste morali da uradite i puno ima stvari koje ste mogli a niste uradili i puno ima loših stvari koje će doći sa vama, baš zato što ste fenomen jednog potpuno novog političkog pojavljivanja.Znači, osporavam to što ste rekli po pitanju potrebe da se napravi konkurentski ambijent, da se napravi izlazak na tržište, da se napravi mogućnost da preduzetnici i ljudi sa duhom stvaranja novih vrednosti budu i u obrazovanju i u privredi svuda prisutni.Međutim, prisutni.Međutim, kroz primer prof. Vladete Jankovića, koga vi niste naveli ali ste ga iskritikovali i vaša stranka ga kritikuje, dobar primer toga da se mi negde nismo razumeli. Vladeta Janković je, kao i ja, bio član DSS-a Vojislava Koštunice, on je bio na vrhu ja sam bio mnogo niže, ali ideološki se sa njim nikada nisam slagao, on je uvek bio prozapadno orijentisan, jer je ta stranka Vojislava Koštunice kao i SNS imala i zapadno i tada ne istočno ali više nacionalno krilo. krilo. U tom smislu, sa njim se nisam slagao oko mnogih stvari.Međutim, sećam se toga kako sam na mitovima i legendama stasavao, sećam se toga da je to sad čovek koji ima 80 godina, ali je u tih svojih 80 godina mnogo uradio za našu kulturu, pa i za našu istoriju i za generacije koje vaspitava. Taj, da vas ne uvredim, ali malo boljševički odnos prema nekome ko ima 80 godina a mnogo je dao našoj kulturi, dok realno nije mogao da da ništa našoj privredi jer to nije njegov poziv,

da shvatimo, a to je novi idejni koncept koji mnogi među vama već razumeju, ali vi kao stranka još ga niste artikulisali, a to je i ovo oko obrazovanja, oko čega se nismo razumeli.Neće nam strane korporacije kojima dajemo desetine hiljada evra podstaći naše ljude da budu preduzetni, oni hoće da ih pretvore u jeftinu radnu snagu. Ne treba im konkurencija ovde. Mala privreda, mali privrednici, preduzetnici, moraju da imaju podršku svoje države i to je model koji se potpuno razlikuje od onoga što oni sa zapada traže a vi kao SNS još uvek se tome niste suprotstavili. Hvala.

to jeste ključna stvar i politika naše stranke, i to smo pokazali u puno, puno navrata, posebno naš predsednik, da

grad. Mi smo pokazali koliku širinu imamo i kada je u pitanju poštovanje ljudskih i manjinskih prava i koliko nam je stalo i značajno da imamo stabilnost u zemlji i da uvažimo svakog građanina ove zemlje, bez obzira kojoj veri, naciji ili bilo kakvu drugu pripadnost da ima. Ako to neko nije pokazao i zbog toga ima ovakav rejting i rezultate, to je uradio Aleksandar Vučić, ali, da vam kažem nešto, ovde se radi o

ali govorim o tome da je to neko ko treba da u tri sata ujutru bude u dispečerskom centru i da čeka kada će da padne sneg da bi sa ekipama čistio taj sneg, kontrolisao taj proces, koji će kontrolisati kako funkcionišu sva javna i komunalna preduzeća u ovoj zemlji zato što građani ovog grada ne smeju da trpe ni jednog trenutka kada je u pitanju njihov kvalitet života i sve one usluge koje plaćaju u ovom gradu. Tu se radi o tome da na tom mestu mora da bude neko ko je operativan, odgovoran, naravno, obrazovan, neko ko razume ljude, ko razume ljudske probleme, ali neko ko je sposoban i zna da radi 20 sati, ko je spreman na to. To mi govorimo u SNS da ako hoćete da radite za državu, ako hoćete da radite za grad Beograd ili bilo koju opštinu ili mesnu zajednicu, to jeste condition sine qua non našeg delovanja.Vi morate da budete jednostavno spremni na žrtvu, da se 100% posvetite tome jer vođenje države, vođenje grada, vođenje opštine, sve ono što ima i podrazumeva javni interes za nas je zakon. Tu je ta glavna razlika što mi i u našim kadrovskim rešenjima i u svemu onome što Aleksandar Vučić radi, mi ne pristupamo ne pristupamo tome, znate, šeretski - sad će tu Pera, on nam se sviđa, napisao je dve knjige ili je interesantan u restoranu ili je boem ili tako nešto, zato što se Dragan Đilas krije i ne sme da izađe, da bude ponovo kandidat jer zna kako bi se građani ophodili prema njemu na tim izborima i da ne bi dobio ni 2% građana Republike Srbije. Ali, ne možemo a da ne ukažemo na to da neko mrtav hladan sa takvim obrazovanjem, za koje imam puno poštovanje, kaže – znate, ja sam nesposoban to da radim, ja to ne znam da radim.To je neozbiljno, to je neodgovorno i SNS će se uvek boriti protiv toga zato smo mi, s druge strane, pokazujemo svoj primer i na primeru našeg predsednika, spremni da za ovu državu i ovaj narod radimo 24

Pored porodice i porodičnih vrednosti, dostupno obrazovanje je značajan faktor u oblikovanju ličnosti i formiranju svakog pojedinca. Obrazovanje je uslov, zapravo, za dobru budućnost.Savremene tendencije razvoja velikih zemalja baziraju se upravo na obrazovanju i stvaranju ljudskih resursa primenom novih tehnologija. Zapravo, razvijena društva teže stvaranju društva znanja.Socijaldemokratska partija Srbije izradila je platformu pod nazivom „Država obrazovanja“. U njoj su istaknuti najvažniji ciljevi u obrazovanju, kao što su: dostupnost kvaliteta obrazovanja bez obzira na društveni položaj, sposobnosti, uzrast, celoživotno obrazovanje, osigurano praćenje i vrednovanje obrazovnog procesa na svim nivoima, uvođenje savremenih standarda u oblast upravljanja obrazovanja.Važan je princip dostupnosti koji se odnosi na obrazovanje manjinskih grupa, dece i omladine sa posebnim razvojnim potrebama kako bi se obrazovanjem omogućilo da postanu punopravni članovi zajednice.Važno je investirati u talentovane učenike, studente kako bi se konkretnim aktivnostima prepoznali daroviti, oni se osetili zaštićenim, uvaženim, a ulaganjem u njihov napredak i znanje sprečio odliv mladih iz zemlje. Razvoj vrhunskog obrazovanja treba da bude kompetentan u odnosu na savremeni razvoj nauke i tehnologije.Što se tiče visokog obrazovanja i dobijanja akreditacija, mora se voditi računa o sistemu kontrole kvaliteta i raditi na stalnim proverama u kojoj se meri obrazovna institucija pridržava propisanih standarda i kakva je realizacija edukativnih programa.Što se tiče predloženih kandidata za Nacionalni savet za visoko obrazovanje, na listi se našao i prof. dr Nebojša Zdravković sa Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Mislim da je jako značajno, ne samo za grad Kragujevac, već za čitavu državu, da sa ponosom istaknem da je upravo Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu zbog izuzetnih rezultata iz oblasti kliničke medicine u regionu najbolji, a na Šangajskoj listi se našao treću godinu za redom između 201. i 300. mesta.Inače, mesta.Inače, Šangajska lista ili akademsko rangiranje univerziteta u svetu je neformalan, ali prestižan sistem rangiranja i samo 2% svetskih univerziteta ima priliku da se nađe na ovoj listi.Veoma listi.Veoma važno pitanje kojim treba da se bavimo jeste i koliko je obrazovanje trpelo u vreme pandemije. Razvoj digitalne tehnologije i širenje komunikacione infrastrukture u svim područjima itekako je pokazalo koliko je važan segment obrazovanja u vreme onlajn nastave.Takav vid modernizacije nastave omogućava da se ne prekida obrazovni proces. Međutim, ono što zabrinjava jeste nedavno objavljen izveštaj Društva psihologa Srbije.

nacionalnog značaja je da se država, a pre svega Ministarstvo prosvete, pozabavi ovim evidentno dominantnim problemom kroz odgovorno pristupanje pravljenju strategije pomoći mladima, raznim edukacijama, tribinama, promovisanjem ljudskih vrednosti, kao i davanjem stručne podrške svima onima koji rade u obrazovnim institucijama.Prema anketama, mladima najviše smeta nedostatak žive nastave, socijalna distanca. To ih plaši, čini anksioznim i depresivnim. Treba se time ozbiljno pozabaviti, jer od to kakva će nam biti budućnost zavisi pre svega od toga čime hranimo um naše dece. Zahvaljujem.

na samom početku nisam mislio da ćemo danas govoriti o politici, o izbornoj kampanji, ali želeo bih da prokomentarišem nešto o čemu je maločas bilo rasprave, obzirom da se vodila polemika oko ideologije.Slažem se da ideologiju treba da ostavimo za izbornu kampanju, ali ovde se pokušava odbraniti nešto što je neodbranjivo. O kakvoj se ideologiji govori? Vidim posebno da su neki opozicioni portali, opozicioni mediji, nazovite nezavisni, kako sebe nazivaju mediji, vrlo zainteresovani da li će doći do neprincipijelnih ili principijelnih koalicija kada je reč o vladajućim koalicijama i vladajućim partijama. Da li će SPS praviti nekakve neprincipijelne ideološke koalicije? Pa, o kakvim principijelnim i ideološkim koalicijama oni govore?Maločas govore?Maločas ste pomenuli kandidata za gradonačelnika. Hajde najpre da se podsetimo kako se došlo do kandidata za predsednika Republike. Neko se našalio pa je rekao da to izgleda i deluje kao nasilje u porodici, s tim što to nasilje u porodici niko nije ni prijavio. O kakvoj ideologiji govorim? Đilas je pripadao nekakvoj socijalističkoj internacionali. On je u koaliciji sa Vukom Jeremićem koji je, nazovite, desničar, da li je tako?

i po tome da li su ženskog roda ili muškog roda, već po rezultatima, a kandidat za gradonačelnika je neko ko je bio protiv DS. Dakle, kakva je to ideološka koalicija? Za mene je to, u pravom smislu reči, cenzus-koalicija, koalicija koja treba politički da preživi samo 3. april.Što same teme o kojoj danas govorimo, maločas je pomenuto da mi pošto-poto prihvatamo sve ono što nam se nameće iz Brisela. Tačno je da je glavni strateški i spoljno-politički cilj Srbije evropska integracija.Neko je rekao evroatlantske. Ne evroatlantske, to nikada niko nije rekao, možda je rekao Ponoš, ali nismo mi sigurno. Evropske integracije su jedan od glavnih strateških i spoljno-političkih ciljeva Srbije, ali i na putu evropskih integracija Srbija ne prihvata ono što joj se nameće. Ne može Srbiju niko da potceni i da ponizi, Srbija je to mnogo puta do sada pokazala, već je spremna da prihvati sve ono što jeste u najboljem interesu naših građana. Konkretno, kada govorimo o obrazovanju, spremna je da prihvati sve ono što jeste u najboljem interesu obrazovanja.Gospodine Ružiću, obzirom da je ovo verovatno, u ovom sazivu poslednja sednica kojoj ćemo govoriti i razgovarati sa vama kao ministrom prosvete, verovatno, možda ćete vi u narednom mandatu nastaviti da vodite ovaj resor, ali ovo je u ovom sazivu poslednja sednica, želim u ime Poslaničke grupe SPS da pre da pre svega dam jednu ocenu, ona može biti i subjektivna, da je ovo ministarstvo, mogu je tumačiti i kao subjektivnom, ali nema veze, da je ovo ministarstvo u jednom veoma teškom periodu, periodu pandemije, svoj posao radilo odgovorno, ozbiljno i posvećeno, kao i čitava Vlada Republike Srbije.Šta je to što je urađeno u prethodnom vremenskom periodu. Ne ide da ne kažem na ovoj sednici, ali pomenuću jer smatram da je važno, usvojena je Strategija obrazovanja i vaspitanja za 2030. godinu, Strategija naučnog i tehnološkog razvoja „Moć znanja“, kao i regulativa koja unapređuje oblast visokog obrazovanja. Strategija nauke omogućava nastavak započetih reformi u oblasti i donosi mere koje će obezbediti neophodne uslove i za dinamičan razvoj nauke i za dinamičan razvoj istraživanja, ali i za dinamičan razvoj inovacija.Zakonom o studentskom organizovanju omogućilo se stvaranje različitih studenskih organizacija, poput Studenske konferencije koja će imati u nadležnosti usaglašavanje stavova, koordinisanje studenskih parlamenata i uticaj na upisnu i javne politike od značaja za studensku zajednicu kao i unapređenje njenog položaja.Formiranje Instituta za veštačku inteligenciju, koji će okupljati i gajiti ono što nam je neophodno, stručnjake u oblasti veštačke inteligencije kroz realizaciju razvojnih i naučnih projekata, sarađivati u standardizaciji i izgradi nastavnih i studijskih programa i realizaciji postdiplomskih studija u oblasti veštačke inteligencije, pružati podršku prilagođavanju rešenja u oblasti veštačke inteligencije, pre svega, za srpski jezik, u saradnji sa javnim sektorom i sa privredom, što smatramo da je od izuzetne važnosti i značaja.Izgradnja zgrade Centra izvrsnosti za naprednu tehnologiju u oblasti održive poljoprivrede, Biosens instituta u iznosu od 28 miliona evra, koji će promovisati Srbiju kao centralnu tačku u istraživanju inovacija celog regiona. Biosens kao jedan od vodećih evropskih naučnoistraživačkih instituta posvećen savremenim, primenjenim i tržišno orijentisanim istraživanjima u oblasti poljoprivrede i hrane, zaposliće oko 150 mladih naučnika, što je impozantan rezultat u ovim uslovima.Ulaganjem uslovima.Ulaganjem u obrazovnu infrastrukturu, povećani su kapaciteti ustanova u cilju smanjenja liste čekanja, pre svega kada govorimo od predškolske ustanove, odnosno kada govorimo o vrtićima. Stvaraju se bolji uslovi za učenje i rad u školama, proširuju kapaciteti učeničkih i studenskih domova, grade nove zgrade fakulteta. Do sada, koliko je nama poznato, izgrađena su tri nova vrtića sa kapacitetom od 210 i to u Doljevcu, Žitorađi, Sremskoj Mitrovici, dok je izgradnja objekata počela u Merošini, Kruševcu i u Loznici. počinju radovi na objektima u Prokuplju, Vladičinom Hanu, Tutinu, Smederevu, Šidu, Novom Pazaru.Sa Evropskom investicionom bankom kroz projekat koji je vredan stotinu miliona evra rekonstruisano je do sada 147 od 162 ukupno osnovnih i srednjih škola, opremljeno 60 do sada od planiranih 73 sa najmodernijom opremom za sticanje praktičnih znanja, a adaptirana je i Vazduhoplovna akademija koja je ušla u sistem dualnih studija sa 800 hiljada okviru budžetskih sredstava skoro 950 miliona dinara, koliko sam mogao da vidim, ove godine opredeljeno je 336 miliona za osnovno, 181 milion za srednje obrazovanje, 98 miliona za visoko, 153 miliona za učeničke domove i 182 miliona za studenske domove. Dakle, pored tri umetnička fakulteta, dve potpuno nove zgrade i jedna uređena sa 135 miliona evra, plan je da do kraja 2026. godine budu izgrađene potpuno nove zgrade Biološkog fakulteta, Geografskog i Fakulteta Fakulteta bezbednosti, kao i Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.Dakle, učenički standard se unapređuje. Obezbeđeno je 2.620 novih Samo u protekloj godini počela je izgradnja učeničkih domova u poljoprivrednoj školi u Krnjači. Počela je izgradnja poljoprivrednih domova u Požarevcu i studenskog odmarališta na Paliću koje će biti gotovo do kraja ove ili početkom sledeće godine. Do kraja godine završava se i učenički dom u Sjenici. Obezbeđeno je 48 miliona evra za nastavak ulaganja u studenske domove. Do 2026. 2026. godine planirana je izgradnja novog objekta u Studenskom gradu na Novom Beogradu, završetak studenskog doma u Nišu, obnovu studenskog doma na Karaburmi i izgradnja studenskog kampusa u Novom Sadu. U narednom periodu fokus je svakako na rešavanju neophodnih koraka do potpune primene Projekat „Državna matura“.Uz sve ovo jako je važno da je tokom pandemije sve vreme shodno preporukama struke, onako kako je to definisala struka i kako je to definisao Krizni štab održana nastava i da je omogućena i onda kada je to bilo nemoguće raditi, interaktivno, i da je omogućena nastava onlajn. Ne postoji zaostatak kada počev od osnovaca do srednjoškolaca.Da se vratim na današnji dnevni red. Dve veoma značajne kadrovske odluke iz sektora visokog obrazovanja. U pitanju je izbor Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i izbor Upravnog odbora Akreditacionog tela za visoko obrazovanje. Obe kadrovske odluke izuzetno su značajne za obezbeđenje kvaliteta visokog obrazovanja koje treba Srbiju da učini društvom znanja, kako to kaže našu uvaženi profesor dr Žarko Obrodović vrlo često.Govoriti o razvojnim perspektivama Srbije, a ne govoriti o ulozi i značaju visokog obrazovanja, ali i o obrazovanju u celini za taj razvoj svakako bi bilo nepotpuno. Visoko obrazovanje je delatnost od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Istovremeno deo je evropskog i međunarodnog obrazovnog, naučnog i umetničkog prostora, što omogućava pokretljivost naših studenata i razmenu znanja, što je takođe od izuzetne važnosti. Zato bih ovom prilikom podsetio na neke činjenice iz samog sektora obrazovanja.Prema statističkim podacima Republičkog zavoda za statistiku 2020. godine u Srbiji je visokim obrazovanjem obuhvaćeno 242 hiljade 550 studenata na akademskim i strukovnim studijama, odnosno na svim akreditovanim programima za sticanje visokog obrazovanja.

ogroman obrazovni sistem znanja koji treba da koriste bržem društvenom, ali pre svega i privrednom razvoju Srbije.Važno je reći da da država, odnosno Ministarstvo prosvete prema navedenim podacima finansira iz budžeta skoro 58% studenata. To potvrđuje interes države za poboljšanje unapređenja znanja, primenu tih znanja u kreiranju razvojnih politika i njihovih sprovođenja u gotovo svim sektorima.Inovacija i istraživački duh mladih su kamen temeljac razvoja svakog društva pogotovo danas kada privreda zahteva primenu praktičnih znanja i novih tehnologija koje omogućavaju efikasniju privredu koja stvara zdrave prirode, privredu koja je konkurentna i može da izađe na inostrano tržište.Srbija ima međunarodno priznat naučni potencijal. Naši učenici, naši studenti pobeđuju na međunarodnim takmičenjima i aplikacijama za istraživanje i istraživačke projekte. To znanje treba ovde kod nas i da upotrebi. U tom smislu pozdravljam i koncept dualnog obrazovanja, o kojem je već neko govorio, koji je uveden i u univerzitetskom obrazovanju. To će biti korisno znanje za razvoj društva jer je veliki broj kompanija kako domaćih tako i stranih, želi upravo da upravo da se uključi u ovaj program kako na nivou srednjeg, tako i na nivou visokog obrazovanja.U visoko obrazovanje Vlada i Ministarstva prosvete puno ulažu, kako u pogledu investicija i rekonstrukcije, u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih zgrada fakulteta, tako i njihovo opremanje, tako i u sam studentski standard.Sve ovo naveo sam jer uvek treba isticati ulogu obrazovanja za napredak društva, ali ne bilo kakvog obrazovanja, već kvalitetnog, praktičnog i upotrebljivog obrazovanja. Upravo o kvalitetu obrazovnog procesa i kvalitetu akreditovanih visoko-školskih programa brinu tela, odnosno koje danas bira Narodna skupština Republike Srbije, odnosno, zapravo treba da izabere.Nacionalni savet za visoko obrazovanje definisan je Zakonom o visokom obrazovanju, a prošlogodišnjim izmenama zakona Nacionalni savet ponovo bira Narodna skupština, što obezbeđuje legitimitet, veću samostalnog ovog tela u čijoj nadležnosti jeste upravo obezbeđivanje razvoja i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja.S druge strane, kada govorimo o Odluci o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog saveta tela, zapravo nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju reč je, dakle, o akreditacionom telu u čijoj je nadležnosti postupak akreditacije provere visoko-školskih ustanova, kao i vrednovanje studijskih programa u visokom obrazovanju. Činjenica da sada Upravni odbor akreditacionog tela bira Narodna skupština Republike Srbije doprinosi rekao bih i javnosti i transparentnosti rada ovog organa, što će zasigurno unaprediti kompetentnost i odgovornost ovog tela.Dakle, i u i u izboru za Nacionalni savet za visoko obrazovanje kao i u izboru Upravnog odbora Nacionalnog akreditacionog tela napravljen je jeda iskorak u procesu visokog obrazovanja, iskorak napred. Data je mogućnost svim relevantnim institucijama i organizacijama da predlože kandidate za koje smatraju da su kompetentni. To će u krajnjoj liniji doprineti da visoko obrazovanje bude samo još kvalitetnije što zapravo jeste, nadam se, naš zajednički cilj.Na

prof. Atlagić, da što stiče poljoprivrede tu se manje donose sredstva u odnosu na nauku, na razvoj i na tehnologiju. Možda je to tačno, ali mi svi znamo da bez poljoprivrede nema života. Još jednom hvala, ostaviću vreme svojoj koleginici da možda još nešto kaže. Zahvaljujem još jednom.

Poštovana predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, najpre bih vama ministre da kažem sledeće.Danas govorimo o dve značajne odluke iz oblasti visokog obrazovanja, a ja bih gospodine ministre voleo da u vašem narednom mandatu dođete i kažete kako je osnovana katedra za romologiju i da tražite našu podršku, ako budemo ovde među među poslanicima. Biće mi zadovoljstvo da se nešto učini na tu temu.Ono o čemu se ovih dana razgovara je jedno pitanje o kome bih ja osim ovih pitanja o kojima ćemo na kraju dana glasati, a odnosi se na Marinkovu baru. Vidite, zahvaljujući nekim ljudima, pre svega Goranu Markoviću, želim da kažem sledeće.Raspravljali smo i raspravljaćemo o svemu, ali o Marinkovoj bari sada i verovatno, nadam se, ne više. Ono što se zna je da tamo živi veliki broj Roma, da je živeo i da će verovatno živeti. Ono što se ne zna, najčešće je kako je Marinkova bara dobila ime. Dobila je ima po Marinku Marinkoviću, obor-knezu od Avale koji je imao tu svoja imanja, kao i još nekoliko imanja koja su postajala i koja su kasnije nazvana Marinkova bara, iako bara nije bilo močvarno zemljište, već jedno sasvim regularno zemljište na koje su se doselile nekoliko stotina kuća u periodu od 1920. do 1930. godine.Da vam kažem još i to, ali pre svega to upućujem saznanje gospodinu Goranu Markoviću, ta ista Marinkova bara

bare.Lično mislim da se ne treba šaliti ni na kakav račun, ni na čiji račun, posebno ne na račun izmeštanja spomenika ocu srpske nacije i tvorcu srpske države. Zašto to rade, verovatno to znaju i budući gradonačelnik i Goran Marković.Verujem

Kada smo kod glumaca amatera, da vam kažem i tu činjenicu da roditelji Gorana Markovića, kao što svi znate, glumci. Ti isti glumci su 1941. i 1942. godine igrali predstavu zahvaljujući ministarstvu Velibora Jonjića,

i listom streljaju. Kada su 1945. godine romski aktivisti iz Društva Roma pokušali da ukažu da je među ubicama bilo onih kojima treba suditi, nije se niko naročito potrudio da misli o tome. Ostalo je nerazjašnjeno da li je to uradio kvinsliški režim ili je to uradila nemačka vlast.Nemci su ih streljali, to je sigurno, ali imam pouzdane podatke da su ih pokupili pripadnici kvinsliškog režima, a da se neki u ovom trenutku sada ismejavaju, poput Gorana Markovića u jednoj od emisija o tome gde treba locirati spomenik koji je sagradio veliki vajar, a koji će verovatno stotinama godina stajati na tom mestu.Da vam kažem još nešto poštovani prijatelji. Ovih dana se tom istom Marinkovom barom i još nekim drugim krajevima šetaju neki potpuno nepoznati ljudi iz nekih opozicionih partija i nude baš tim istim Romima koji se sete pred izbore, novac. Nude im

čiji članovi i lideri misle tako, poput Vladete Jankovića i Gorana Markovića.Hvala vam i izvinite zbog ovakvog načina govora. Hvala.

predsedavajuća, poštovani prvi potpredsedniče Vlade, kao i poštovana državna sekretarko, što se tiče samog Predloga odluke o izboru članova UO NAT-a i Predloga članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, vi ste se zaista potrudili da u materijalu koji ste dobili budu predstavljeni izvanredni stručnjaci koji dolaze sa različitih univerziteta iz Republike Srbije i naravno, što je jako bitno da su apsolutno referentni da obavljaju funkciju članova u Nacionalnom savetu i u UO. Takođe, ono što se da primetiti jeste da su zastupljena oba pola, što je jako važno.Ono što bih želela dodati, jeste da Nacionalni savet za visoko obrazovanje, čija je nadležnost radno obezbeđivanju razvoja i unapređenju visokog obrazovanja, zaista treba da se bavi unapređenjem kvaliteta, ne samo kontrolom kvaliteta kako smo to mogli ovde ranije imati prilike da čujemo, već da to treba da bude zaista unapređenje kvaliteta.Samim tim, ukoliko Nacionalni savet, Upravni odbor i Komisija za akreditaciju budu radili samostalno, budu radili u skladu sa normativnim aktima i principima rukovođeni jednostavno izvrsnošću, imaćemo prilike da naši univerziteti budu u celosti otvoreni bez obzira dali je osnivač Univerziteta država ili neko drugi, odnosno dali su privatni ili državni univerziteti treba težiti, apsolutno izvrsnosti.Ono i Ministarstvu obrazovanja uopšte, jeste da se odrede određeni projekti koji bi isključivo bili namenjeni univerzitetima čiji osnivač nije država, jer bi na taj način profesorima koji rade na tom univerzitetu bilo omogućeno veće učešće u projektima, kako bi oni stekli svoju izvrsnost i samim tim svojim studentima davali adekvatno obrazovanje.Ne kažem da sada kada govorimo o profesorima da treba praviti razliku između nastavnika koji radi na državnim ili nastavnicima koje rade na privatnim univerzitetima, obzirom da je Zakon o visokom obrazovanju eksplicitan, samim tim Pravilnik o izboru naučna zvanja takođe eksplicitan, i samim tim nastavnici dobijaju svoja zvanja u skladu sa svojim referencama, ali svakako bi trebalo raditi na, kao što rekoh, izvrsnosti jednih i drugih institucija, jer svaki studen ima pravo da odabere gde će studirati, na koji način će studirati i to mu treba biti omogućeno.Na taj način imaćemo otvorene univerzitete, univerzitete koji će pored toga, znači mi negujemo taj Humboltov princip

ili da li trebamo zadržati sistem koji će nas vratiti natrag u socijalizam. Mi ne možemo govoriti o sistemu odvraćanja od evropskih integracija, ukoliko imamo toliku tehnološku spremnost svakog mladog čoveka, a samim tim i praćenje celokupnih vrednosti evropske integracije na čijem je i putu sama država. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Predlažem da malu količinu vremena delite na manje poslanika, da ne budemo primorani da ne poštujemo Poslovnik i vreme.Vreme za vašu poslaničku grupu je potrošeno.Da li mogu da dam reč narodnom poslaniku Marijanu Rističeviću?Vi

pre nego što budem pričao o obrazovanju, čisto da našim gledaocima saopštim da ćemo verovatno danas u danu za glasanje usvojiti Zakon o oružju i municiji, što je za njih značajno, jer se rok za preregistraciju i rok za zamenu oružanih listova produžava za dve godine. Po raspoloženju narodnih poslanika i po mišljenju Vlade Republike Srbije, koja preporučuje da zakon usvojimo, verujem da ćemo večeras taj zakon i usvojiti. Tako da nema potrebe da stvaraju gužve i da pokušavaju da u vrlo kratkom roku preregistruju oružje, zato što rok ističe 5. marta, a večeras kada usvojimo zakon rok produžavamo do 5. marta 2024. godine.Što se obrazovanja tiče, investicija u obrazovanje daje najveće prihode. Obrazovanje i učenje vam je za ceo život. Nikada ne treba da prestanete da učite. To vam je kao vožnja biciklom ili veslanje, čim prestanete da veslate vraćate se unazad, a kao vožnja biciklom, čim prestanete da vrtite pedale padate. Dakle, bez obzira koliko imate godina života, treba da računate koliko ima života u vašim godinama, treba neprestano da učite, jer znanje je po izreci bogatstvo koje svoga vlasnika svuda prati. Ono što naučite kaže – vatra ne može sagoreti, niti voda može odneti. Dakle, to je, uistinu, pravo bogatstvo i zato je moj savet svima koji žele da pokušaju da nešto nauče, kažu da ko želi da uči, svugde može da nađe učitelja.

Zahvaljujem, uvažena gospođo Kovač.Uvaženi gospodine potpredsedniče i ministre, gospodine Ružiću, drage kolege narodni poslanici i građani Republike Srbije, svedoci smo novih lažni opozicionih lidera.Naime, Borko Stefanović, eks Borislav Stefanović, promenio je ime, odrekao se imena Borislav, nastavlja da maltretira građane Srbije,

đilasovsko-gebelsofskim metodama laže i maltretira građane. U ovom slučaju u pitanju su građani iz ulice Cara Nikolaja iz broja 72. Kao što znate, Borko Stefanović je pre neki dan izbacio prvu laž da je na toj adresi prijavljeno 20 novih Beograđana. Na kraju kada je demantovano da je to laž, on je nastavio dalje i onda je saopštio javnosti da je prijavljeno preko 30 novih birača na tom biračkom mestu i to izvan Beograda.Kao prvo, Borko Stefanović je slagao da se radi o 37 biračkom mestu. Radi se o 40 biračkom mestu.Kao drugo, Borko Stefanović je slagao da je tu prijavljeno i preko 30 ljudi i preko 20 ljudi, nije ni preko deset ljudi, nego na tom placu placu na kojem živi porodica Poljakov, živi samo porodica Poljakov. Čini mi se da ih ima ukupno šestoro i oni žive u svojim kućama, žive u svoja tri stambena privatna objekta.Kao treće, Borko Stefanović danima prikazuje kuću koja izlazi na Cara Nikolaja, a u pitanju je četvrti objekat porodice Poljakov, koji oni koriste kao pomoćni objekat, kao magacinski prostor.Kao četvrto, porodica mi se ta žalila i žalile su mi se komšije da svakodnevno, a često i noću Đilasovi saborci i poslušnici nekad sa Borkom, nekad bez Borka sačekuju ljude na ćošku Maksima Gorkog, Cara Nikolaja kod Čuburskog parka, prekoputa ulici Vojvode Dragomira, maltretiraju tu porodicu, maltretiraju te komšije i prete im.Kao peto, u poslednjem javnom obraćanju na ovu temu, Borko Stefanović preti da će te ljude da hapsi, da će tim ljudima da se sudi i da će ti ljudi biti osuđeni. Za šta da budu osuđeni? Za šta da budu hapšeni? Da li građani Srbije, u ovom slučaju građani Vračara, imaju pravo da žive na svom privatnom placu na kojem žive decenijama?Ja u ovom trenutku pojma nemam ni za koga oni glasaju, ta porodica, ni da li izlaze na izbore, ni da li su svih šestoro punoletna lica. Valjda građani imaju pravo da žive na svome placu. Valjda građani imaju pravo da imaju pomoćni objekat koji je njihovo vlasništvo ili nemaju pravo, zato što možda kada su Borkovi aktivisti radili akcije VDV-a, možda su odbili, možda su rekli da nisu za Vladetu Jankovića i Đilasa, i odmah tu porodicu i komšije stave na stub srama.Prvo, Borko Stefanović, Đilas i njegovi aktivisti ni ne znaju da taj plac, a ja sam sve detaljno ispitao, ima ulaz iz dve ulice, iz Vukice Mitrovića koja je paralelna sa Cara Nikolaja i iz Cara Nikolaja.Ne znam šta Borko Stefanović, eks Borislav želi da postigne ovim lažima. Da li želi građanima Srbije i Beograda i Vračara da pokaže da oni prete hapšenjem i suđenjima svima onima koji nisu za njih, možda nisu i za nas, ali očigledno da nisu za njih? Da li ovim lažima putem đilasovskog-gebelsofskih metoda žele da prikažu kako su spremni na sve?Na kraju krajeva, evo, da vam politički kažem, uopšte mi nije jasno, jer nisu u pitanju nikakvi opštinski izbori, nego beogradski izbori, i sasvim je svejedno kada su beogradski izbori gde je ko prijavljen bilo gde u Beogradu. Zašto bi SNS, prema Borkovim rečima, prijavljivala preko 30, a prvo je rekao preko 20, pa je rekao preko 10 ljudi, znači svaki dan nešto slaže, sutra će reći preko 50, i to ne izvan Beograda, nego reći će možda su tamo iz Luksemburga, gde je ona Đilasova televizija, ili možda negde iz Engleske, gde je onaj Šolakov klub Sautempton, možda će i odatle da izmisli birače, ne znam zašto optužuje SNS? Zašto ga hvata panika?Pri tome, samo da znate, Borko Stefanović je Novosađanin i meni je drago da je Novosađanin, ja mnogo volim Novi Sad, ali imam podatke da je jedini fiktivni birač na Vračaru upravo Borko, eks Borislav Stefanović. Dakle, ja živim na Vračaru i glasam na Vračaru, a Borko Stefanović, kada nas napada, neka kaže da li je on, eto, on zamenjuje teze, da li je on glasač u našem predivnom Novom Sadu ili je on glasač na izborima našem predivnom Vračaru?Dakle, jasno je, na osnovu svih činjenica, da je Borko Stefanović lažov, po nalogu Đilasa ili je sam sve iskonstruisao. Pri tom, on najavljuje suđenje i hapšenje ovih preko 30 ljudi koji ne postoje. Pa, postavlja se pitanje da li je Borko Stefanović normalan? Da li želi samo da hapsi ovu porodicu koja decenijama živi na svom placu ili pored njih želi da uhapsi i ovih preko 30 ljudi izvan Beograda koji su tu prijavljeni, a prema policijskim podacima, prema biračkom spisku i prema podacima iz opštine Vračar oni se tu uopšte i ne nalaze?Dakle, jasno je o kakvom se lažovu radi i to je jasno građanima Srbije, ali mene tu plaši nešto drugo. Ja ne sumnjam u našu pobedu u Beogradu i Srbiji, ja ne sumnjam u pobedu predsednika Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima, ali me plaši način delovanja aktivista Đilasa i Borka Stefanovića. Plaši me što sačekuju ljude. Plaši me što sačekuju žene koje žive na tom placu, noću ih sačekuju i njihovi aktivisti da ih ispituju gde živite, kako se zovete. Oni ih legitimišu - dajte ličnu kartu. Kakve su to metode? Oni maltretiraju građane. Ti građani i komšije ne smeju da odu u prodavnicu da ne iskoče dva Đilasova aktivista s kamerama i kaže - ko si, daj ličnu kartu. Jesu li Đilasovi i Borkovi aktivisti ovlašćena službena lica? O čemu se tu radi? Na sve to, da li oni žele da ta porodica koja živi na tom placu bude proterana, jer im čovek preti hapšenjem, suđenjem i presudom?Zamislite vi tu njihovu politiku - ko nije za nas, javno mu pokaži kuću, javno pokaži ko živi u toj kući, traži hapšenje tih ljudi, traži suđenje javno njima, medijsko linčovanje te porodice i na kraju osudu. Eto, to je, dragi moji građani, politika Borka Stefanovića i Dragana Đilasa. Svaki dan se oni time bave. Ja samo čekam da nađu još neku porodicu na Vračaru, Beogradu, u Novom Sadu ili negde u Srbiji, da na isti način maltretiraju. Nego, do izbora je već dva meseca, i manje od dva meseca, tako da se nadam da neće imati dovoljno vremena da ovako po Srbiji maltretiraju građane. Samo ih molim da ne prete građanima, a državne institucije molim da reaguju, zaštite porodicu. Mi ne znamo za koga glasa ta porodica, ali svaka porodica u Srbiji zaslužuje zaštitu.Onda, na sve to, o čemu je juče govorio detaljnije moj kolega Adam Šukalo, tu politiku Vladete Jankovića, Dragana Đilasa, Borka Stefanovića, Marinike Tepić, Dragana Šolaka, podržava iz Nemačke Vladika Grigorije, Vladika diseldorfski, ako nisam pogrešio, nekadašnji Vladika zahumsko-hercegovački, koji poziva Hercegovce, Beograđane i građane Srbije da glasaju protiv vlasti. Ko to poručuje? To poručuje tajkun među vladikama ili vladika među tajkunima. Koga podržava tajkun među vladikama i vladika među tajkunima? Podržava Zdravka Ponoša koji je tajkun među generalima i general među tajkunima. Na sve to izvršava njihove naloge Borko Stefanović.Kad smo već kod Vračara, ako je Borko Stefanović toliko zabrinut za infrastrukturu Vračara, nek se malo pozabavi Metohijskom ulicom i ovim investicijama Zdravka Ponoša i njegove supruge. Pa, evo, imali smo danas i juče reagovanje čestitih generala, čestitih oficira, čini mi se i reagovanje generala Vladimira Lazarevića, nekadašnjeg komandanta treće armije, koji je rekao da njemu nije jasno kako je neko kao Ponoš mogao da zaradi i da kupi dva stana na Vračaru i, čini mi se, tri ili četiri garaže. četiri garaže. Dakle, četiri garaže i dva stana! To vredi par stotina hiljada evra, oko pola miliona evra. Otkud njemu pare? Od generalske plate dok je bio načelnik i od vojne penzije? Pa, njega njegovi generali osporavaju i kakav je bio general i kako je uništavao vojsku. Evo, sada se postavlja pitanje porekla imovine.Dakle, ovo sam danas naveo samo da bi sa građanima Srbije podelio informacije ko su i šta su, šta su radili, šta rade i šta planiraju da rade, kako su uništavali i kako planiraju da uništavaju, ne samo Srbiju, ne samo vojsku, ne samo da ruše spomenike i pomeraju Stefanu Nemanji, nego i kako maltretiraju porodice koji su protiv njih. To je politika Đilasa, Ponoša, Marinike Tepić, Borka Stefanovića i njihovih saboraca. To građani jasno treba da znaju.Na

Njima je politika – ruši, sruši, uruši, premesti, maltretiraj, preti, hapsi i nelegalno sudi. To je njihova politika. Onda sve što se zaradi da se sklanja preko, da se kupuju engleski premijer ligaši ili da se televizije i sajtovi osnivaju i registruju u Luksemburgu. Znači, iz Srbije otmi, a uloži preko. To je njihova politika.Ali, na sreću, građani Srbije znaju istinu i mi kao narodni tribuni ćemo uvek govoriti ovako istinito i uvek reći ono što je istina, uvek reći ono što je laž, uvek iskritikovati ono što je loše i protiv interesa građana Srbije, a uvek pohvaliti ono što je dobro, uvek pohvaliti ono dobro i sve što ste uradili i što se tiče sektora prosvete i što se tiče drugih oblasti.Sve je dobro što radi Vlada Republike Srbije, sve je dobro što radi premijerka Ana Brnabić, sve je dobro što rade naši ljudi koji odlično vode lokalne samouprave i sve ono što se radi u interesu građana Srbije, a našu politiku vodi i sprovodi na najbolji mogući način naš predsednik Srbije Aleksandar Vučić.Nadam se i očekujem ubedljivu pobedu na izborima 3. aprila, kako bi nastavili da vodimo ovu politiku istine i borbe za budućnost Srbije, za budućnost Srbije koja je predvođena našim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Hvala i živela Srbija! Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Ljiljana Malušić.Izvolite. Hvala, predsedavajuća.Uvaženi ministre sa saradnicom, dame i gospodo poslanici, ovo što je malopre govorio moj kolega Mrdić me je jako potreslo. Ne mogu da verujem da u 21. veku neko iz opcije političke koja je izašla odavde, koja ima 1 ili 0,1% maltretira građane. To je nedopustivo. Treba ići kod tih ljudi i videti šta se u stvari dešava. Sramota je to.Mi smo u ovom visokom domu doneli Kodeks ponašanja poslanika. A šta ćemo sa njima? Pa, oni rade šta god hoće. Doživljavali smo ovde svakakve salve uvreda, od toga da smo sendvičari, idioti, svakakvi, nepismeni, polupismeni, bezubi. Pa, naravno da su ljudi bezubi jer su sve živo pokrali do te 2012. godine. Dali smo im sve da uđu u parlament, u ovaj visoki dom. Ovde treba raspravljati, ovde treba popravljati zakone. Jako bih volela da ovde bude 10, 15 opcija, da diskutujemo, da debatujemo, da kroz amandmane popravljamo zakone, a ne da se tučemo.Da nismo skočili u pomoć gospodinu Rističeviću ubili bi ga. Gospodin Martin doživeo je stres, tukli njega, tukli gospođu, nisu ga tukli, čovek je jak, ali su bacili miša na njega, povredili mu nos. Gospođa predsednica bivša takođe sa podlivima. Pljuvali su nas, štipali. Dokle, šta, kako? Znam da postoji nervoza, da nemaju podršku građana. Građani prosto hoće rezultate, zato ih molim lepo, kulturno, fino da naprave programe, da ljudi vide šta oni nude. Mi imamo programe, mi imamo rezultate, mi imamo, juče sam govorila o tome, kilometre izgrađenih puteva. Ljudi, u njihovo vreme se izgradilo 30 kilometara puteva za 12 godina, mi 400 kilometara za 10 godina. Evo, sad i mi 12. U projekciji 1.300 kilometara puteva. Gradimo brze pruge.Danas ću govoriti o obrazovanju, ali ne mogu da verujem da se u 21. veku neko maltretira. Čula sam priču da će sve nas obeležiti ako pobede, pa neće da pobede nikada. Ne može neko ko je agresivan da pobedi. Može neko ko je miroljubiv, koji je lepo vaspitan, koji ima program, ko se na lep način obraća ljudima. Ne možete vi ljude presretati i pretiti im da ćemo svi imati neke poveze i da piše na tom povezu „krao sam“. Ne, nikad u životu nisam krala, nikada u životu i nemam pojma šta je to krađa. Ni ja, ni moje kolege.Sad treba da budem kao oni. Pa da, Agencija za borbu protiv korupcije je našla 65 računa u 50 i nešto zemalja i 69 miliona evra. Našli su, to nisam ja rekla, 619 miliona evra. Pa odakle čoveku 619 miliona evra? Odakle? Naša plata zna se kolika je, ima na svakom sajtu. Odakle 619 miliona, plus tih 69, plus 35 stanova, plus džipovi, plus pretnje policajcima i ostalima? Nema potrebe za tim. Hajde da budemo kulturni, hajde da budemo fini, nije teško biti fin. Najteže je u životu biti dobar čovek. Hajde da budemo dobri ljudi i da se pomažemo. Ne, nego treba da bijemo ovde nekoga. Ja to nikad u životu nisam radila. Možemo da se raspravljamo i to je jedini način komunikacije u ovom visokom domu. Ono što smo doživeli, bilo – ne ponovilo se.Kad se.Kad govorimo o obrazovanju, obrazovanje je deo kulture, a kultura je način života. Treba biti obrazovan, jer čovek prosto ima širinu, ima mogućnost, nije teško biti fin. Jako mi se dopalo ovo što je rekao gospodin profesor Atlagić – obrazovanje, a gde je tu vaspitanje? Neko može da bude vrhunski intelektualac, a da bude nevaspitan, da bude agresivan, da pravi horor ovde po parlamentu, kao što se i dešavalo. Znači, nije to poenta. Poenta je da bude i obrazovanje i vaspitanje.Što se obrazovanja tiče, Vlada Republike Srbije zaista, poneta čitave ove priče, ide ka obrazovanju. Obrazovanje je na prvom mestu, i to je zaista dobro. Govorilo se o tome da naši mladi ljudi napuštaju zemlju. Pa naravno da napuštaju. Otpustili su 400.000 ljudi, zatvorili su 650 preduzeća. Pa gde da rade ti mladi ljudi? Spočitavaju nama da smo mi krivi za to. Pa to nije istina i to svi znaju, pa to oni znaju.Mladost se polako vraća. Mi svake godine zaposlimo po 100 najboljih lekara, zaposlili smo hiljade medicinskih sestara i doktora. Što se obrazovanja tiče, mi imamo izuzetan kadar, potencijal, u svim sferama, od profesora, doktora nauka, pa idemo na lekare, profesore u školama. Ljudi, naši ljudi su gde god odu jako cenjeni, jako poštovani i to svi znamo. Svuda naprave izvanredne rezultate. Tako je u svim granama, tako je i u sportu.Pogledajte Đokovića, izuzetno lepo vaspitan, ostavio je utisak na sve ljude, svetski, nikoga nije povredio, oćutao je, vratio se. Pogledajte našeg predsednika, koga je pa on uvredio, gospodin čovek? Pravi spone između istoka i zapada, dovodi privrednike, zapošljava ljude, vraćaju nam se ljudi. Iz budžeta je odvojeno 500 miliona evra za mlade ljude, da se vrate u ovu nam lepu Srbiju, i vraćaju se, pogotovo posle kovida.Napravili smo četiri naučno-tehnološka parka, jedan u Beogradu, jedan u Nišu, jedan u Novom Sadu, jedan u Čačku, pravićemo ih još. Tu je i Petnica, kao istraživački centar, pravimo Data centar, napravili smo u Kragujevcu, pre neki dan je bilo na TV-u, četiri puta je veći nego što je u Beogradu, izgleda fantastično, po svim svetskim standardima, a ne evropskim. Tako se radi. Tako se pobeđuje u parlamentu.Meni je strašno žao bilo, 2011. godine cenzus je bio 3%, a kada je trebalo mi da dođemo na vlast digli su na 5%. Mi smo njima spustili na 3%. Ja zaista želim da ovde bude 10 političkih opcija. Zaista, da bude jedna konstruktivna, lepa rasprava, korektna, bez psovki, psovanja, gitara, pljuvanja i svega ostalog. To prosto ne priliči ovom visokom je moć. I to je zaista tako. Nema razvoja države i društva bez većeg znanja i bolje primene stečenih znanja. Obrazovanje i nauka su u vrhu prioriteta države i to je nešto što zaista treba poštovati. U narednih pet godina dodatnih 135 miliona evra biće uloženo u obnovu i izgradnju fakulteta, država će nastaviti da ulaže u standard zaposlenih u prosveti, biće povećanje plata, što je izvanredno, jer ti ljudi se zaista trude da edukuju našu

društva.Istorija srpskog naroda pokazuje da smo oduvek imali pojedince koji su bili svuda u svetu prepoznavani, pre svega Nikola Tesla, zatim Milanković, Mileva Marić, Ivo Andrić, Dučić, od sportista Đoković, hiljade i hiljade ljudi koje mogu da nabrajam, ali za to mi treba vremena, jednom sam već govorila o tome. Naši mladi naučnici su svuda u svetu priznati. Gde god i čime god se bave i pokažu rezultate, najbolji su – matematika, hemija, biologija, gde god. To, ljudi, treba poštovati.E, zato je zaslužna ova Vlada i gospodin Vučić, jer su puta četiri, pet odvojili više para nego 2017. godine. Nagrade koje osvajaju naši đaci na međunarodnim takmičenjima i radovi naših istraživačkih aktivnosti, naših profesora na stranim fakultetima pokazuju da šira međunarodna zajednica prepoznaje domete našeg obrazovanja. O tome svedoče svi koji su sa našim diplomama otišli u svet i pokazali izvanredne uspehe.U Srbiji danas radi oko 176.955 učitelja, nastavnika i profesora. U osnovne i srednje škole ide oko 1.050.000 naše dece, dok 285.000 njih 285.000 njih studira. Rekla sam da treba, i biće, povećanja u prosveti, jer to je zaista, pored porodice, druga vrsta edukacije. Naša dece zahvaljujući školstvu su i prepoznatljiva svuda u svetu.Ono što je još bitno reći je da se svake godine uvećavaju ulaganja u obrazovni sistem. Evo, sada je na nivou od 252 milijarde dinara, što je za 43% više u odnosu na 2017. godinu.Šta još treba reći? Možda nešto o dualnom obrazovanju, koje je izuzetno važno. Sećate se kada smo počeli da pričamo o tome da smo imali neverovatne kritike od opozicije, kako su rekli, da se mi polako ali sigurno seljačimo, poseljačimo, što nije tačno. Dualno obrazovanje je vrlo na ceni. Mi danas nemamo ni tesare niti vodovodžije. Sigurna sam da će neko ko se bavi vodoinstalaterstvom imati za par godina veću platu nego menadžer, nego mi ovde, jer ih nema, naprosto ih nema. Beograd na vodi uvozi radnike. Dualno obrazovanje ne donosi samo siguran posao, već i odgovornost i ozbiljnost, što je jako važno. Mladi ljudi se osamostaljuju, a samim tim mogu da prave i svoje porodice, jer imaju od čega da žive.Srbija danas ima problem sa stolarima, zavarivačima, klesarima. Nažalost, na gradilištima kojih ima 65.000 trenutno u Srbiji rade uglavnom zanatlije iz regiona. Nemamo zanatlija, moraćemo sa strane da dovodimo te ljude i zato je dobro što smo potpisali taj mali ili „Mini Šengen“ između Republike Srbije, Severne Makedonije i Albanije, ćemo imati četiri vrste slobode, što znači kapitala, robe, ljudi i usluga, prepoznavanje kvalifikacija i, eto to, moći će ljudi da dođu da rade ovde sa ličnom kartom, mi ćemo moći da idemo tamo, što je od izuzetne važnosti.Dualno obrazovanje čini 10% ukupnog srednjeg stručnog obrazovanja, dualni profil je 16% ukupnog broja profila, dok 18% škole ima dualne profile u svojoj ponudi. Broj učesnika ili učenika škole i kompanija, kao i dualnih profila iz godine u godinu raste pa je danas deset puta veći u odnosu na početak, što je dobro. Tako će školske, to je bilo, 2014. i 2015. godine bilo je njih 400, pa je 2018. i 2019. godine dok je danas ta brojka značajno veća.Gospodo o ovome se još uvek mnogo toga pričati. Obrazovanje i kultura su izuzetno široka teme. Mogu samo reći da 2012. godine, ako se sećate kultura je bila potpuno u zapećku, ništa živo nije radilo. Meni je bila delegacija, nije važno iz koje zemlje, zamolili su me da te 2014. godine pokažem Nacionalni muzej. Ja sam rekla da se renovira, nažalost bio je zatvoren, Muzej savremene umetnosti, nažalost bio zatvoren, sve je bilo zatvoreno, hram Svetog Save se radio, nije ga niko doradio nego predsednik Vučić.Možemo sa ponosom reći da ga je završio. završio. Smederevska tvrđava nedovršena. Završio, ko? Vlada, gospodina Vučića, predsednika naše Republike, Ram tvrđava koja je potpuno revitalizovana, koja je počela da se bavi turizmom. Ovi ljudi koji žive tamo su procvetali. kultura je način života. U kulturu treba ulagati.Što se tiče ovih kandidata, ja ću glasati za njih, naravno kao i sve moje kolege.Još jedan apel opoziciji. Budite kulturni, budite fini, mi ćemo vam vratiti na najlepši mogući način. Ponašaćemo se prema vama kao i do sada, sa poštovanjem.

ja želeo mnogo da govorim o kandidatima. U svakom slučaju da će podrška da dođe sa naše strane, ali niti sam planirao danas da govorim pošto sam juče govorio. Nemam naviku da često govorim, gledam nekako da se jednom nedeljno javim, da kažem sve ono što je važno i bitno i na temu, a i ovo što je aktuelno.Međutim, pre svega za diskusiju sam se prijavio, ponukan diskusijom kolege Uglješe Mrdića koji se nadovezao na ono što smo juče govorili, što smo najavili ovde u parlamentu. Šta je sada omiljena tema, nazovi kvazi opozicije u Republici Srbiji. Videli smo juče da su oni napravili seriju emisija o tzv. uvozu sigurnih glasova iz Republike Srpske za prijavu za glasanje za opšte izbore u Srbiji 3. aprila.Juče sam u nekih šest, sedam minuta detaljno objasnio koliko je to pogrešna tema, pre svega za njih, ali ja ne bih savetovao politički, zato što su izneli toliko netačnih informacija u vezi svega toga, da bi mene bilo sramota da se bavim uopšte politikom da iznesem takve i paušalne procene, lažne podatke, a i uopšte da se uhvatim za neku temu koja ne može na bilo koji način da utiče na tok izbora, na bilo kom nivou, bilo da je reč o predsedničkim izborima, bilo da je reč o parlamentarnim ili bilo kojim lokalnim izborima.Ja izborima.Ja ću to još jednom, ovom prilikom, da dokažem tu teoriju, s obzirom da vidim da Dragan Đilas najavljuje večeras veliki marketinški mag, neki video materijal, kako se uvoze sigurni glasovi iz Republike Srpske. Sada vidim da je ovo priča što je kolega Mrdić govorio, da maltretirao neke porodice na Vračaru, pošto, naravno, oni rukama i nogama brane Vračar, jer je tu mnogo njihove imovine, mnogo njihovih interesa, a posebno je očigledno interesantan Vračar iz tog razloga, zato što se da će, kao i ko zna koji put, da izgube i Vračar i Stari Grad i Savki Venac itd.Međutim, ja bih govorio o nekoj drugoj temi, ali pre svega da matematički još jednom demistifikujem tu vrstu priče, da potvrdim još jednom tezu da se svaki put pred opšte izbore, kada je ova opozicija, od kada je ova vlast u Republici Srbiji, govori o istoj temi. Prošli put, izguglajte, evo poštovani građani Republike Srbije, izguglajte, pa pogledajte koliko su ovi portali poput „Direktno“ pisali do sada. Evo, imate jednu od informaciju da u Ugljeviku i Loparama se registrovalo na hiljade birača koji će glasati na opštim izborima u Republici Srbiji prošli put, ili za 3.000 dinara da glasaju ovde.Još

lokalne zajednice rasporedite 4.000 glasova i na lokalnu zajednicu, onda stvarno ne razumem o čemu mi uopšte ovde pričamo.Međutim, lako je ovo degradirati politički i obesmisliti, ovaj njihov napad, međutim, malo sam razmišljao od juče do danas, i vidim da to nije uopšte tema. Ovde je tema nešto potpuno drugo, oni i ovaj put iako su svesni da im to ništa neće pomoći ni odmoći, jer oni nemaju šta tražiti u biračkom telu koje dolazi iz Republike Srpske, jer ono je preko 90% glasalo za listu SNS zato što podržavaju politiku Aleksandra Vučića, zato što je bezbroj porodica u ranijem periodu, redimo i do 90-ih i posle 90-ih kupili nekretnine, stanove, velike, male, kako je ko mogao u Beogradu i Novom Sadu, primarno. Njihova deca tu dolaze, školuju se, zadovoljni su obrazovnim sistemom, ostaju da rade ovde. Zadovoljni su načinom kako Republika Srbija pomaže Republici Srpskoj, u infrastrukturnom planu u svakom drugom. Zadovoljni su da svaka opština je u Republici Srpskoj podržana i hoće oni koji su ostvarili pravo na dvojno državljanstvo, imaju prebivalište ovde u Srbiji, odnosno prijavili su se za glasanje, recimo u konzulatu u Banja Luci, da daju podršku za to.Ne vidim šta je u tome sporno? I, naravno da nije ni tu ništa sporno, ali jeste nešto sporno drugo, jer morate napraviti komparaciju kako se oni prema pitanju Srba iz regiona, evo, Srba iz Republike Srpske, odnosili kada su oni bili vlast. Do 2012. godine je bila misaona imenica dobiti dvojno državljanstvo Republike Srbije ako ste Srbin iz Republike Srpske. Bila je taksa koja je bila oko 200 evra, a administrativna procedura koja je i danas izuzetno komplikovana, pošto ima praktično da bi došli do mogućnosti da glasate, četiri upravna postupka. Tačno, četiri upravna postupka da sprovedete i da sve prođe kroz DKP mrežu, da prođe kontrolu Ministarstva unutrašnjih poslova, BIA, pa onda tek kad ste dobili državljanstvo da podnesete zahtev za ličnu kartu. Imate nekretninu prijavite se. Izlazi policija, proveri da li živite tu i onda dobijete lični dokument, a tek onda kada dobijete lični dokument, onda morate još da idete u matičnu opštinu da se upišete u birački spisak, što je još jedan upravni postupak, koliko god on bio ubrzan.Ja sam sve to lično prošao i nikoga nisam zvao, i moram vam reći da je moja procedura trajala oko tri godine. Ne vidim šta je sporno u toj vrsti priče, ali sporno je nešto drugo, a to je da je to jedno nacionalno pitanje. Njima ne smeta, ja sam juče govorio o tome, što 99% Hrvata iz BiH ima domovnicu hrvatsku, ima pravo glasa, ima izbornu jedinicu dijaspora, što četiri Hrvata iz Hercegovine su u Saboru Hrvatske, zagarantovana tamo, što zastupaju te interese. To uopšte nije sporno, ali je sporno, toj političkoj garnituri koja pokušava da se vrati ovde dan vlast. Hoće da uzbuni, oni šalju poruku stranom faktoru ovde, kao u Srbiji se dešavaju neregularnosti, pa sada će, kako oni to govore ovih dana, da stotine hiljada glasača iz Republike Srpske doći o ovde promeniti biračku volju u Srbiji. Ili kako oni kažu, Bosanci će doći ovde, pa nama kreirati tu vrstu priče. Sram da ih bude.Neka

verovatno bi se on zalagao za tu vrstu priče da Hrvati iz BiH mogu doći u Srbiju da glasaju jer pretpostavljam da bi oni glasali za Ponoša, za Mariniku Tepić i tako dalje. To je njihova fokus grupa, oni znaju da ovde nemaju šta tražiti jer ne možete sa nacionalno izdajničkom politikom da idete pred biračko telo koje je izrazito nacionalno profilisano i kojem je veza sa maticom jedna, ne jedna, već najvažnija na listi prioriteta u bilo kakvom istraživanju, bilo kog Srbina da pitate to u Republici Srpsko, i u Srbiji, ali pre svega, sada govorim o Srbima iz Republike Srpske.Šta je sporno? sporno? Sporno je da se pošalje ta slika, sporno je da se ta vrsta priča ovde sada ponovo vrti kao neka tema, vidim da su i juče nekoliko emisija o tome organizovali, da ganjaju neke ljude po Vračaru, potpuna jedna besmislica.Juče sam govorio o tome kako su rekli prošli put da je 2.000 ljudi iz Lopara prijavljeno. To je katastrofa. Sram da vas bude zbog načina na koji saopštavate te dezinformacije i što pokušavate da delite naš narod. Nemojte, nije ni 10% još uvek Srba iz Republike Srpske ostvarilo pravo na dvojno državljanstvo. Šta je sporno? Plašite se vlastitog naroda? Ili se plašite na koji način oni politički imaju opredeljenje prema onome što čini politička scena u Republici Srbiji? To što vi nemate nikakvu agendu koja podrazumeva šta ćete sa ugroženošću Republike Srpske i svega ostalog što doživljava Republika Srpska, vama to uopšte nije tema, to ne piše ni u jednom vašem programu.S druge strane, vaši kumovi, partneri, tajkuni, dolaze tamo u Republiku Srpsku i rade raznorazne stvari, poput ovog Mlađena Đorđevića, koji ide, obilazi tamo gde god može, pobunjuje narod i priča laži o predsedniku Vučiću. Ovde lepi neke plakate po centru Beograda itd.

njenih samostalnih institucija, tako i onih koji su u zajedničkim institucijama BiH i nikada nikoga nismo ugrožavali. Za vreme pandemije pružali smo ruku i ljudima iz Federacije, svi su mogli da dođu ovde da se vakcinišu, pomognuto je mnogim opštinama, donirali smo respiratore, recimo, Goraždinskom kantonu, svi iz Federacije su došli ovde, da bi sada slali tako lošu sliku.Šta je sporno? Koji je odgovor na vaše pitanje? Šta svi Srbi iz Republike Srpske treba da kažu na ovu poruku Dragana Đilasa? Da nisu dobrodošli u Srbiju?

Ili, tačnije, zašto ste vi bili a i danas ste protiv ostvarivanja prava da Srbi iz regiona, u ovom slučaju iz Republike Srpske, iz BiH, ostvare pravo na dvojno državljanstvo koje je i Sporazumom o specijalnim paralelnim vezama i Dejtonom garantovano kao mogućnost i kao pravo, koji drugi narod, u ovom slučaju hrvatski, konstitutivni u BiH, ostvaruju u potpunosti? U čemu je problem?Imate veliki problem u tom smislu što ne možete na to da odgovorite, a ovo za vas dođe kao posledica, zato što znate kako će ti ljudi da glasaju, znate da nemaju poverenje u vas i zato vas je i strah. To treba demistifikovati, kao što treba demistifikovati ovo što je rekao gospodin Mrdić, ja sam juče o tome govorio, da je zaista skaradno i zaista ružno da neko iz crkvenih krugova, pa makar to bio i vladika, čestiti vladika, znači, nije u redu da se vi mešate u bilo kakve političke igrarije ovde, govorim o vladiki Grigoriju, nije u redu da vi glorifikujete bilo kojeg kandidata.Nije u redu, kao što sam rekao juče, da vi kažete da

Hrišćanine, vladiko, spas je samo u Hristu.Ako smo hrišćani, ja sam hrišćanin, naš vladika je hrišćanin pravoslavac, kakav spas u Vladeti Jankoviću ili bio kome? Nemojte da delite naš narod kroz crkvu, kroz granice, kroz zavičajnu priču.Treba da imamo jedinstvenu nacionalnu politiku, da se držimo zajedno i da budemo tu uvek jedni uz druge kada je teško, ali i politike koje su ispravni, da potvrdimo onda kada se na izborima glasa, a ja sam potpuno uveren da će ova politika koju predstavlja Aleksandar Vučić i SNS dobiti ne samo većinsku podršku u Srbiji, već svuda u regionu, pa makar ona bila simbolična u smislu ovih nekoliko hiljada glasova koje očekujem. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić. Vukojičić** Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, za SNS, obrazovanje jeste ključ uspeha i ključ napretka čitavog društva.To sve vreme od preuzimanja vlasti 2012. godine, pokazujemo i to na delima, ali moram da podsetim građane perioda do 2012. godine, perioda vlasti žutog tajkunskog preduzeća, perioda vlasti žutog tajkuna i pljačkaša, oličenog u liku i nedelima Dragana Đilasa. Naime, moram da istaknem, da je žuta tajkunska vlast, urušila sve sisteme i sve segmente jednog društva, među kojima je svakako urušen i sistem obrazovanja.Jedan od dokaza, odnosno argumenata da je sve urušeno jeste i podatak o stopi nezaposlenosti do 2012. godine, koja je iznosila 26%, ali ono što moram takođe da istaknem, to je da je u vremenu od 2008. do 2012. godine, u vreme vlasti žutog pljačkaša narodnih para, Dragana Đilasa, stopa nezaposlenosti porasla za punih 10%. Znači, pitanje ljudi koji su završavali škole i pitanje njihovog zapošljavanja, njihove egzistencije, žutu tajkunsku vlast apsolutno nije interesovala.Mladi ljudi su odlazili, školovali se, završavali fakultete, ali za vreme njihovog masakra, i privrede i uopšte Republike Srbije, bio je jako izražen odliv mozgova, odnosno, ljudi su dolazili do fakultetskih diploma, do obrazovanja i znanja, ovde se školovali, ali su odlazili u neke druge zemlje da tamo to svoje znanje primenjuju.Ono što je razlika između njih i nas, a što pokazuje istraživanje jednog Bečkog instituta za međunarodne studije, to je da je u periodu od 2015. godine do 2019. godine, u Srbiju vraćeno 90000 mladih ljudi i to ljudi između 24 i 29 godina, ljudi koji su u inostranstvo otišli da bi stekli najviša znanja i obrazovanja, ali i ljudi koji su želeli i vratili se u zemlju Srbiju, da ovde tim svojim znanjem pomognu, kako bi Srbija bila još uspešnija zemlja i kako bi se Srbija i dalje razvijala.Ono

govorili za Aleksandra Vučića, da on u stvari kroz dualno obrazovanje, želi da školuje neku jeftinu radnu snagu i da nije cilj unapređenje obrazovanja.Naravno, ti mašinski mozgovi u liku i nedelima Dragana Đilasa, ne razumeju se u potrebe građana, ne razumeju se u potrebe obrazovanja, u potrebe radnih mesta, on se razume samo u punjenje sopstvenog džepa, jer da nije tako, ne bi u vreme vršenja svoje vlasti bio bogatiji za 619 miliona evra.Naravno da je dualno obrazovanje,

istraživanjima onih učenika koji su završili dualno obrazovanje, inače, moram da istaknem, dualno je obrazovanje zakonom u Republici Srbiji uvedeno 2017. godine, 80% tih učenika koji su prošli kroz program dualnog obrazovanja zaposlilo se upravo u kompanijama u kojima su imali tu praktičnu nastavu.Znači, učenici kroz sticanje teorijskog znanja stiču i praktična znanja i veštine kako bi sutra bili odgovorniji, kako bi sutra bili ozbiljniji, kako bi pristupili jednom timskom radu u momentu kada se zaposle.Naravno da je dualno obrazovanje

Kada su pitali neke od tih kompanija zašto je njihov izbor da investiraju upravo u Republici Srbiji, odgovor tih kompanija bio je upravo u dobro u dobro obučenoj radnoj snazi i upravo u tome što radnici ovde u Srbiji koji, sem što su dobro obučeni imaju i znanje stranog, odnosno engleskog jezika.Znači, Srbija je i te kako kroz model dualnog obrazovanja napredovala. 150 škola imamo 54 najrazličitijih profila za koje se naši mladi ljudi školuju.Danas je nezaposlenost jednocifrena. Moram istaći da država i te kako vodi računa o obrazovanju, i u tom smislu i u smislu infrastrukture. U zadnjih pet godina država je uložila 200 miliona evra u obnovu infrastrukturnih objekata, jer žuto, lopovsko, tajkunsko preduzeće oličeno u Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću, Mariniki Tepić, Borku Stefanoviću nije zanimalo da li ti đaci sede u hladnim učionicama, da li te škole prokišnjavaju, da li te škole imaju izolaciju, da li te škole imaju adekvatne adekvatne toalete, da li te škole imaju pijaću vodu, da li imaju prozore.Za razliku od njih ova Vlada, predsednik Aleksandar Vučić za sve se to interesuju i na svemu tome rade, što pokazuju ulaganja u 180 škola. To, praktično znači da ne postoji ni jedna lokalna samouprava u kojoj se nije radilo na adaptaciji, renoviranju ili izgradnji potpuno novih škola.Moram da istaknem školu u Sjenici u koju država ulaže 10,5 miliona evra. Škola koje je prokišnjavala, škola koja je bila, gotovo potpuno nebezbedna za decu, međutim kada se izgradi to će biti škola 21. veka.Takođe, moram da istaknem i školu u Novoj Varoši koja je takođe sagrađena po najvišim svetskim standardima. To je škola u koju je Vlada, naravno, uložila sredstva, koju pohađa 500 đaka, moderna, sa modernim kabinetima i škola sa bazenom.Dolazim iz opštine Priboj. Takođe je Vlada Republike Srbije uložila ogromna sredstva u adaptaciju i osnovnih i srednjih škola. To su danas moderne škole.Vlada je pomogla i otvaranje industrijske zone u koju su došli strani poslodavci, i strani i domaći. U okviru industrijske zone nalazi se Visoka tehnička škola. Ta škola školuje inženjere, upravo radi potrebe kompanija koje u industrijskoj zoni rade.Znači, danas se ljudi školuju da bi posle toga dobili posao, da bi ostali u ovoj zemlji, da bi stvarali svoju porodicu, da bi bili zadovoljni, da bi doprinosili daljem napretku i razvoju naše zemlje, a ne da odlaze u svet i inostranstvo.Takođe, moram da napomenem da od od preuzimanja vlasti, od 2012. godine ni u jednom segmentu, u stvari, ni u oblasti zdravstva, ni u oblasti nauke, ni u oblasti obrazovanja, mi nismo bili merljivi na evropskim, odnosno na međunarodnim listama.Moram da istaknem da je Srbija postala punopravni član CERN-a. To je evropska organizacija za nuklearna istraživanja.Takođe, moram da istaknem i velika ulaganja države u naučno-tehnološke parkove. Postoje četiri u Srbiji gde se pruža velika šansa mladim ljudima da rade, da istražuju, da ostanu u ovoj zemlji i da budu motor i pokretač razvoja.Ove 3. aprila biće izbori. Pozivam građane da glasaju za politiku mira, za politiku stabilnosti, za politiku budućnosti, za politiku Aleksandra Vučića, radi nas, radi naše dece, jer politika Aleksandra Vučića nema alternativu. Sve drugo je odlazak u ponor.Zahvaljujem.

postavljaju se pitanja mnoga danas, a ona najvažnija su - zašto vlada tolika panika među tajkunima i među mafijom poslednjih meseci? Zato što im je došao kraj. Kraj im se vidi 3. aprila, na izborima.To je prilika da građani Srbije u velikom broju izađu na izbore i u velikom broju podrže listu Srpske napredne stranke, Aleksandra Vučića za predsednika Republike, kako bismo konačno stavili tačku na tajkune, na mafiju i na njihovo bavljenje politikom i života građana Srbije.To je prilika i da odbranimo Srbiju i sve ono što smo postigli od 2012. godine do danas, da odbranimo radna mesta, da odbranimo fabrike, da odbranimo ljude, kao što je rekao kolega dr Uglješa Mrdić, da odbranimo i našu Republiku Srpsku, kao što je rekao Adam Šukalo, da odbranimo sve ono što je srpsko, sve ono što je zdravo i sve ono što je normalno u ovoj zemlji.Ako propustimo sada tu šansu, nećemo imati ponovo narednih 10, 15, 20 godina tu priliku, a onda je pitanje da li će od ove zemlje nešto ostati ako ponovo Dragan Đilas, Ponoš, Jeremić, Tadić i ostali lopovi dođu na vlast u ovoj zemlji i nastave da je pljačkaju baš onako, a možda brže i jače nego što su to činili do 2012. godine.Dosta je više pritisaka na građane. Dosta je više maltretiranja ljudi, dolaženje na pragove svih onih koji kažu – nisam za tebe jer si krao ovaj Beograd do 2014, 2015. godine i sve što si stigao si opelješio u Beogradu, nećemo više da te vidimo ni na televizoru, ni na našim kućnim pragovima, nećemo tvoje flajere, nećemo tvoje ljude da gledamo više, nećemo vaše ekipe, nećemo vaše lažne stručnjake, vaše lažne eksperte, sve ono što nam nudite da biste nas pokrali ponovo. Hoćemo da imamo odgovornu vlast i na lokalu i na Republici i odgovornog predsednika Republike kakav je Aleksandar Vučić.Zato treba da branimo i Vračar i Stari grad i svaku opštinu u Beogradu i u Srbiji, jer nama je svaki čovek jednak. Svi građani su nam isti, bez obzira za koga glasaju u ovoj zemlji. Zato smo se trudili da fabrike dovedemo i u one opštine u koje niko nije ulagao decenijama, da dovedemo investitore tamo gde niko dinara nije hteo nikada da uloži, tamo gde se Đilasu i njegovoj bagri gadi da odu. Zato brinemo i o ljudima iz Borče, iz Marinkove bare i iz svih drugih mesta u Srbiji, svih onih gde se gade Draganu Đilasu, Vladeti Jankoviću i Jeremiću, tamo gde oni sa svojim lakovanim cipelama nikada nisu kročili, tamo gde oni ne znaju kako je tim ljudima bilo dok su ih krali 12 godina, od 2000. do 2012. godine, tamo gde žive i ljudi koji su izbegli iz Krajine, iz Bosne i Hercegovine, tamo gde žive oni ljudi koji su morali da odu zbog šiptarskih terorista sa Kosova. Oni kod tih ljudi ne idu, ne znaju kako ti ljudi žive. Njihovi životi ih ne zanimaju. Njih zanimaju samo njihovi tajkunski životu, samo njihove garaže, njihovi stanovi po Vračaru i Starom gradu. Oni, ko o čemu, svaki dan govore o Vračaru i Starom gradu. li znate zbog čega? Zato što je tu najskuplji kvadrat. Tu gde je najskuplje, tu ćete da vidite Đilasa. Tu gde je najskuplja prodavnica, tu će Đilas i njegovi tajkuni da odu.Ne

Oni su samo ostali dužni. Pa, ovaj Beograd je 1.200.000.000 bio zadužen.U ovoj zemlji ste imali nezaposlenost preko 25%, a danas je 10%, uz sve probleme koje imamo tokom ove pandemije koja je pogodila čitavu planetu.Sada bi neko ponovo da dođe i da kaže – mi ćemo da srušimo i Stefana Nemanju i sve spomenike koje ste napravili. I Petru Moleru u Molerovoj ulici, koji će da bude postavljen, sve ćemo to da porušimo. Sve ćemo da isečemo. Sve fasade koje ste u Karađorđevoj ulici uredili, sve ono što ste napravili u „Beogradu na vodi“ mi bismo sve to srušili, pa ćemo iznova da dovedemo tamo i zmijarnike i olupine brodova i sve ono što je nekada bilo gde ljudi nisu smeli da kroče.Danas kroče.Danas to što je bilo najgore decenijama, danas je to najbolja lokacija i najbolje mesto za život, rekao bih, možda u ovom delu Evrope i zato pozivam i građane Srbije još jedanput da 3. aprila izađemo masovno na izbore zato što to odgovara Srbiji. To ne odgovara Đilasu. Što više izađe građana, jer većina građana mnogo bolje živi danas nego 2012. godine, to će rezultat za tajkune i mafiju biti više poražavajući i teži i gori nego što oni mogu i da zamisle, a za Srbiju će to biti najbolji rezultat, jer očekujem 3. aprila u prvom krugu pobedu Aleksandra Vučića i pobedu liste Srpske napredne stranke.Hvala vam. Zahvaljujem.Ovim zaključujem zajednički jedinstveni pretres.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.Sa radom nastavljamo u 15.00 časova sa raspravom o amandmanima na izborne zakone.(Posle Hvala vam!